Общ проект, изготвен от Комисията по правни въпроси въз основа на приетите на първо гласуване на 16 юли 2020 г. законопроекти с вносител Министерският съвет“, която е точка четвърта за днес, да стане точка първа за днешното пленарно заседание. Благодаря, уважаема госпожо Александрова. Моля, режим на гласуване по така направената процедура за промяна в Програмата.

Декларация? Ще дам думата. Междувременно, вижте пултовете на колегите, които вдигнаха ръка, че имат проблем. Заповядайте за декларация. АЛЕКСАНДЪР Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Днес ние не се регистрирахме в зала и смятам, че ще продължим да го правим, защото смятаме, че този парламент няма никаква политическа логика и е напълно обезсмислен.

Между другото, една от причините тези хора да се съберат на площада е именно този солипсизъм, който проявявате тук – самозатворени в тази реалност, и си мислите, че тропайки по банките, Вие изразявате нещо. Вие не изразявате нищо! Тази власт в момента се крепи на полицейските щитове. И най-лошото е, че това е несправедливо към самите полицаи! Не можете да ги сложите като граница между Вас и хората! Не може всяка вечер те да Ви отбраняват от глупостите, които правите през деня! Хората, които се събират, не са лумпени! Между другото, от цял месец насам постоянно слушам, 56 дни слушаме как властта е готова на диалог, как иска да говори с протестиращите. Само че вместо протегната ръка,

Това са думите, които родиха насилието! Това са думите, които Ви докараха дотам, че само полицейските палки да Ви отбраняват от народната любов! (Реплики от ние и аз в лично качество продължавам да подкрепям усилията на протестиращите да постигнат така жадуваната от всички оставка! Между другото, има и нещо много важно 127 подписа, събрани за Проекта на Конституцията!? (Реплики от ГЕРБ и ОП.) Предполагаше се, че това трябва да успокои хората. Това се оказа капката с бензин, която преля чашата на търпението. Това нагорещи страстите, това ни превърна в заложници на полицията в момента! Защото, ако не са полицаите, няма кой да Ви спаси от народната любов. И го казвам не в насилническия смисъл, а в политическия смисъл на думата! (Реплики от Мнозинството е обезсмислено! Власт, която се крепи на полицейските палки, е власт, враждебна на своя народ. Заради това, моля Ви, отървете се от тези мъки! Оставка! Благодаря, уважаеми господин Симов. Декларация от името на група – господин Биков, заповядайте. (Възгласи

През последните няколко дни имаше многократни призиви от страна на организаторите на протеста за проява на насилие, за преминаване отвъд вербалните атаки и превръщането им във физически. В неделя един от организаторите на протеста призова да дойдат винкелите!? През цялото време, през последните няколко месеца президентът Радев призовава за радикализация на протеста. Вчера тази радикализация се случи. Всички ние видяхме лицето на тази радикализация в тези платени футболни агитки, които се състоят от представители на криминалния контингент и които атакуваха не само сградата на парламента, но и полицаите, които опитваха да охраняват обществения ред. Ние изказваме пълна подкрепа за действията на полицията от вчера.

Организаторите на протеста носят техническата отговорност и ние ще настояваме да бъдат разследвани техните връзки с криминалния контингент, който вчера очевидно беше взаимодействал с тях.

защото, ако го направим, означава, че всяко следващо правителство може да бъде свалено от власт от представители на криминалния свят. Това ние няма да допуснем не заради сегашното правителство, а заради следващото, по-следващото и всяко следващо правителство, което може да бъде избирано и сваляно само в тази зала, не на улицата, не през платени агитки. Оттук нататък ние започваме дебата за Велико народно събрание и очакваме от всяка политическа сила да изрази своите аргументи в тази зала. Това е възможност за възстановяване на политическия диалог, който от няколко месеца насам не може да намери своето място. Поради провала на президента Радев по отношение на неговите функции като медиатор на политическия протест и на Президентството, като място, в което може да се осъществява прекъснатият политически диалог и да се възстановява, ние смятаме, че единственото място, където този диалог може да бъде възстановен, е Великото народно събрание. Така се случи през 1990 г., когато се пораждаше българската демокрация. Не приемаме, че този парламент, който е легитимно избран и всички ние тук сме легитимно избрани,

просто защото то беше избрано, в него имаше само две партии – БКП и БЗНС. След като то успя да свика Велико народно събрание, всяко следващо Велико народно събрание има право най-малкото да дебатира този въпрос. Уважаеми колеги, нека всички заедно да върнем дебата там, където му е мястото. Ние категорично отричаме тезата на президента, че Народното събрание е на улицата. Народното събрание съществува, за да не се води дебатът на улицата. Защото дебатът на улицата се води със средствата, които видяхме вчера. винаги дотам стига този дебат и затова по-старите демокрации са измислили парламентарната форма на управление. Призовавам всички Вие, разбира се, и нашата парламентарна група, да положим усилия да успокоим нашите членове и симпатизанти, да върнем политиката в нейния нормален вид, за да може да осигурим

За нас вчерашният ден беше апотеоз на политиката на изгорените мостове, със съжаление днес чувам, че откриваме заседанието си по същия начин. Всичко това, което беше правено месеци и години преди това, нежеланието за нормален политически диалог, желанието за ерозиране изобщо на политическата система с цел врагът да загуби повече, ние по-малко и по някакъв начин да се докопаме до властта доведе до това. От това не печели нито една парламентарно представена партия, от това печелят тези, които се представят за извънсистемни и които преди това са били вероятно в парламента или желаят да бъдат. Но във всеки случай това са скритите мотиви на всички, които днес обикалят протестите, въпреки че многократно са били, да речем, в този парламент – някои са били министри, други са били на други властови позиции. Институциите заедно образуват държавността те имат обща работа. Те трябва да си говорят, а не да воюват, защото в тази война жертва не е представителят на определената институция, жертва е националното единство и изобщо единството на обществото. Не е важно всъщност на днешния етап кой е започнал първи, а кой ще спре първи и кой ще тръгне по пътя към нормализацията. Протестът, знаем, започна като реакция на народа срещу нещо, което беше възприето за посегателство от една институция срещу друга, но постепенно беше превзет, беше превърнат просто в едно политическо оръжие на едни срещу други, просто в един от инструментите за сдобиване с власт. Всички тези мантри, които са крайни и чиято единствена цел е да радикализират още повече обществото, имат още повече обществото, имат като мотив единствено надеждата на определени хора да се сдобият с повече и повече власт. Ако допуснем тази война – и на институциите, и по улиците, да продължи, то абсолютно се обезсмисля представителната демокрация и нашата функция. Така че, уважаеми колеги, които не се регистрирате, според мен това е грешен ход, това е ход във вреда (реплика от ГЕРБ) на тези, които декларираха, че не се регистрират. Очевидно виждат в това някаква дълбока политика и някакъв дълбок начин да се почерпи от енергията на протеста. Ние, като положихме клетва в този парламент, казахме, че ще служим в името на народа, и мисля, че част от тази служба е леко да смиряваме политическото си, пък и личното его, и да правим неща, които може би не са ни приятни, не са в полза на нашата партия, но са в полза на обществото като цяло. Така че моят призив е към всички политически партии за нормален диалог, ако трябва – за нова кръгла маса. Защото заговорихме за Велико народно събрание, а то беше предшествано от една кръгла маса, която по някакъв начин понижи страстите и вкара диалога в някакви рамки.

госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Моята процедура, госпожо Председател, е да поканите министъра на вътрешните работи да представи информация за всичко, което се случи през вчерашния ден, през вечерта, за да са наясно и народните представители, и цялото българско общество какво всъщност стана през вчерашния ден. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Ципов. Ще информирам министъра на вътрешните работи, ще информирам и Вас кога може да дойде в парламента.

българските народни представители какво се случва през тези 56 дни и как българското правителство се крепи на власт благодарение на щитовете и на палките на полицията. и реплики от ГЕРБ) през един месец да викаме министрите на вътрешните работи, които след това подават оставки или са сменявани, а да дойде отговорникът,

Става въпрос за следното. Господин Свиленски излезе… ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Много добре разбрах какво ми каза господин Свиленски. Ще се свържа с министър-председателя и ще Ви информирам. ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Господин Свиленски имаше право на две минути да аргументира своята процедура и Вие не му дадохте тази възможност. Това е недопустимо! Нито в един момент той не се отклони от аргументацията на своето процедурно предложение и това, което Вие правите, в това число с моето изказване и моята процедура, е опит за затваряне на устата на опозицията и въвеждане на диктат на управление оттук! Не го правете, защото по този начин не само че няма да успокоите обществото, не само че няма да ни убедите, че искате диалог, а напротив – правите всичко възможно да се самовзривите! Благодаря Ви. Господин Ерменков, винаги съм била изключително толерантна към изказванията на народните представители и дори съм позволявала над допустимото време да продължат изказванията им, така че абсолютно не приемам Вашата процедура по начина на водене. Постъпили законопроекти и проекторешения от 29 юли 2020 г. до 1 септември 2020 г.: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Цанкова и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е на Комисията по земеделието и храните. Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси. Вносител е Искрен Веселинов. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по регионалната политика, благоустройство и местно самоуправление и Комисията по земеделието и храните. Отчет за дейността на Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори през 2019 г. Вносител е Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори. одитори. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Вносител е Валери Симеонов и група народни представители. Водеща Комисията по енергетика. Разпределен е на Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по сигурност и обществен ред, Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по външна политика, Комисията по образование и наука и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. Вносител е Стефан Апостолов и група народни представители. Водеща е Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за допълнение на Кодекса на труда. Вносител е Юлиан Ангелов и група народни представители. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика. Разпределен е на Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нация. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по културата и медиите. Проект на решение за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм. Вносител е Даниела Дариткова. Проект на решение за промяна в състава на Комисията по земеделието и храните. Вносител е Даниела Дариткова. Проект на решение за попълване състава на Комисията за наблюдение над приходните агенции и борбата със сивата икономиката и контрабандата. Вносител е Даниела Дариткова. Проект на решение за попълване състава на Временната комисия по повод придобиването на

в чужбина. Вносител е Даниела Дариткова. Годишен доклад на министъра на правосъдието за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България през 2019 г. Разпределен е на Комисията по правни въпроси Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика. Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Вносител е Националното сдружение на кметовете

за електронната търговия. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на водещата Комисия по икономическа политика и туризъм и на Комисията по правни въпроси, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Законопроект за ратифициране на доброволното споразумение между Европейската комисия и Република 2020/672 на Съвета – „Европейски инструмент за временна подкрепа“, с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19.

Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на водещата Комисия по правни въпроси, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността, преодоляването отстраняването на екологични щети. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по околната среда и водите. Разпределен е на Комисията по икономическа политика и туризъм. Законопроект за Индустриалните паркове. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на водещата Комисия по икономическа политика и туризъм, Комисията по регионалната политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по правни въпроси, Комисията по енергетика, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по земеделието и храните. Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожение към министъра на икономиката за 2019 г. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по икономическа политика и туризъм. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за търговското корабоплаване. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Разпределен е на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Вносител е Даниела Дариткова. Разпределен е на Комисията Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е на Комисията по образованието и науката, Комисията по труда, социалната и демографската политика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 Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по правни въпроси, която е водеща, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Вносители са Мустафа Карадайъ

Проект на Конституция на Република България и Проект на решение за провеждане на избори за Велико народно събрание за приемане на нова Конституция на Република България. Проектите са предоставени в електронен вид на народните представители на служебните им електронни пощи.

На 1 септември 2020 г. е постъпил и изпратен на народните представители Общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, приети на първо гласуване на 22 юли 2020 г. Проектът е изпратен на Комисията по правни въпроси на основание чл. 81, ал. от 1 август до 3 септември 2020 г. в Народното събрание са постъпили уведомления от заместник министър председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България

от Икономическия социален съвет анализ на тема: „Проблеми на полагането и заплащането на нощния труд в България“. С писмо на председателя на Народното събрание материалът е предоставен на Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по здравеопазването, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. От Националния статистически институт е постъпила информация за: наблюдение на потребителите през юли 2020 г.; индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно“ без търговията с автомобили и мотоциклети през юни 2020 г.; индекси на промишленото производство през юни 2020 г.; индекси на строителната продукция през юни 2020 г.; наети лица и средна брутна работна заплата през второто тримесечие на 2020 г.; брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2020 г.; експертни оценки; основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2020 г.; инфлация и индекси на потребителските цени за юли 2020 г.;

Господин Ченчев, заповядайте за процедура. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Дами и господа народни представители, уважаеми гости! Уважаема госпожо Председател, обръщам се към Вас с два съвсем добронамерени призива.

час по-скоро да се разпоредите да се добави един символ на фасадата на тази сграда, а именно надписът от онази сграда: „Съединението прави силата“, защото смятам, че на тази сграда ще ѝ подхожда. Вторият ми призив към Вас е да обясните на народното представителство, респективно и на българските граждани, които следят заседанието, защо Министерският съвет заседава онлайн, а ние – 240 народни представители, сме в залата и работим в присъствен режим. Обяснете, защото иначе ще си помислим, че е свързано с протестите и страха на премиера да мине в триъгълника на властта лично и физически. Благодаря Благодаря, господин Ченчев. Присъединявам се към Вашия призив надписът над Народното събрание от площад „Народно събрание“ № 2 да се премести тук. Това ще бъде направено. Вече съм го поръчала.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! „Доклад относно Общ законопроект, № 053-03-39, внесен на 22 юли 2020 г., на приетите на 16 юли 2020 г. на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за съдебната власт, № 002-01-24, внесен от Министерския съвет на 26 юни 2020 г., и Законопроект за допълнение на Закона за съдебната власт, № 002-01-25, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2020 г. „Закон за допълнение на Закона за съдебната власт“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Предложение на народния представител Хамид Хамид. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създадe нов § 1: „§ 1.

Конституцията на Република България изборният член на Висшия съдебен съвет, подал молба до съответната колегия в 14-дневен срок от деня на изтичане или предсрочно прекратяване на мандата, се възстановява на длъжността съдия, прокурор или следовател, заемана преди избора или на равна по степен. Изборен член на Висшия съдебен съвет, който отговаря на изискванията на чл. 164 и при наличие на положителна комплексна оценка „много добра“ от последното проведено атестиране преди избора по чл. 19-20, може да бъде назначен на длъжност с една степен по-висока от заеманата преди избора длъжност в органите на съдебната власт. Времето, през което лицето е било член на Висшия съдебен съвет, се зачита за стаж по чл. 164, ал. Изказвания, колеги? Заповядайте, господин Хамид. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Нека първо за протокола: много исках да се регистрирам тази сутрин, колеги. Не можах. Всички видяхте. Госпожо Председател, моля да осигуряваме условия за народните представители да се регистрират сутрин, защото нова сграда със стари апарати не се прави.

правим предложение, с което смятаме, че в настоящия текст законодателят е стигнал много напред, като императивно е обвързал и разпоредил на Висшия съдебен съвет при изтичане мандата на членовете или при предсрочно прекратяване на мандата им задължително те да бъдат назначавани една степен по-нагоре. Смятаме, че това противоречи на правилата за функциониране на независимата съдебна власт, когато в съдебната власт ВСС с критериите, които приема, да преценява дали един магистрат отговаря, или не отговаря на изискванията за заемане на тази длъжност. Затова заменяме тази императивна разпоредба на думите „назначават се“ с „могат да бъдат назначени“. В това се състои смисълът на предложението ни. Направих си труда да видя мотивите на последната сега действаща редакция. В мотивите си вносителите са имали точно това предвид, но незнайно защо, може би поради техническа грешка или нещо друго, е допуснат настоящият текст.

Не виждам. Изказвания? Заповядайте, господин Зарков, за изказване. Днешното заседание започна с дебат: има ли смисъл от парламент и кога той се пренася на улицата? Пренася се на улицата, когато разговорът в него се върти или около врели-некипели, или просто никой не слуша какво казва другият.

с два правилни мотива и с две правилни решения за създаване на две информационни системи – съответно за съдебното изпълнение и единен регистър на вещите лица. Като част от необходимите мерки те бяха подкрепени. Сега на второ четене § 1 третира коренно различен въпрос – въпрос, който е третиран много пъти и винаги със скандал. Става дума за чл. 28 от Закона за съдебната власт, който урежда какво, къде и на каква длъжност ще работят членовете на Висшия съдебен съвет, когато са завършили своя мандат като представители в кадровия орган. Знаете, че едни от реформите в последните 30 години направиха Висшия съдебен съвет постоянно действащ орган. Магистратите, които заседават в него, спират да бъдат такива и въпросът, който уреждаше чл. 28, е: на каква длъжност в йерархията на съдебната система те ще се връщат, след като са завършили своя мандат. Още през 2007 г. решението беше намерено и то беше напълно логично, а именно: връщат се на длъжността, която са заемали преди това. Направили са собствен избор, познавайки правилата – напускат магистратската си кариера, прекратяват я за четири служат във Висшия съдебен съвет и се връщат там, откъдето са дошли и продължават развитието на своята кариера. Никой не ги кара насила. През годините този текст е изменян четири или винаги в посока на така наречения кариерен бонус, а именно: когато се връщат, те да бъдат наградени, да бъдат качени с пост нагоре. Това се развиваше, докато стигнем до миналата година, когато този бонус беше засилен по предложение на депутатите от ГЕРБ с подкрепата на депутатите от ДПС и се създаде. Помните големия дебат за кариерния бонус и за този вид награждаване. Какво прави сега уважаемият господин Хамид? Осъзнали своята грешка, той връща назад, обяснявайки, че това не може да бъде автоматично – нещо, което ние изтъквахме тогава, че това трябва да бъде проблем на дебат. И предлага да не бъде автоматичен този бонус, а да бъде по преценка на самия кадрови орган – на ВСС. Какъв е проблемът? Първо, съмнявам се, че става дума за осъзнаване на първоначалния проблем защо този кариерен бонус е вреден. По-скоро става дума за реакция на искане на пленума на Върховния касационен съд от 27 май тази година, с което те твърдят, че този текст е противоконституционен с много сериозни мотиви, един от които е, че Народното събрание не може да изземва функциите по назначаване и повишаване, а друг по-лош е, че Народното събрание, или по-скоро, ако трябва да бъдем честни, мнозинството в него с приетите от месец март миналата година промени е нарушило специфичния авторитет и престижа на съдебната власт. Тогава тези аргументи бяха изтъквани и от нас и не бяха чути. Още едно нещо.

не само че не се поправя проблемът, той се задълбочава. Защото, ако сега кариерният автоматичен законов бонус беше гледан като награда за вярна служба, то сега ще има вече и награда, но и наказание за онези членове на Висшия съдебен съвет, които са си позволили през годините да изказват теза, различна от мнозинството, което ще вземе решение накрая. Затова Затова аз и парламентарната група на БСП предлага този текст да бъде отхвърлен, да поемете цялата отговорност за приемането на предишния текст, а тя ще бъде поета с решението на Касационния съд по неговата противоконституционност. И когато Конституционният съд потвърди очевидното, този текст да бъде отменен и да се върнем към нормалността, която е: когато някой е решил да бъде съдебен кадровик, да извършва тази високо отговорна дейност, след което да продължава магистратската си кариера там, откъдето я е напуснал доброволно. Благодаря Ви.

Вие изтъкнахте достатъчно аргументи, с които това предложение да бъде подкрепено, тоест как действащият текст не бил правилен и отнемал тази възможност на ВСС, казахте, че даваме крачка назад или сме осъзнали грешка. грешка. Аз не разбирам завършека на изказването Ви – призива той да не бъде подкрепен, да бъде отхвърлен. Тоест Вие изтъкнахте доста повече аргументи от мен самия предложението да бъде подкрепено.

мисля, че за текстове, които са открито противоконституционни, ние ще говорим в следващата точка, не в тази. След малко ще чуете наистина противоконституционни текстове, които си струва да бъдат изменени в закон, защото, когато Конституцията осигурява права и законът ги отрича, е страшничко. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Хамид. Втора реплика? Не виждам. Дуплика, господин Зарков, ще има ли? Заповядайте.

Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Хамид, благодаря Ви за репликата. Аз вярвам, че Вие не се нуждаете от допълнителни аргументи в подкрепа на Вашите предложения. Практиката показва, че Вашите предложения обичайно се приемат. За разлика от над 102 законопроекта, които ние сме внасяли. Нивото на успеваемост, особено в частта „съдебна власт“, е във Ваша полза. По отношение на моето предложение мисля, че е по-редно да се произнесе Конституционният съд, защото той ще внесе най-накрая яснота по тази много болезнена тема, която периодично се прокарва и доста конюнктурно се променя именно чл. 28, с което се създават съмнения, и то основателни, че не става дума за осъзнаване на грешка, а просто за поредната конюнктурна промяна. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Зарков. Други изказвания? Заповядайте, госпожо Александрова, за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Моето изказване е предложение за редакционна поправка в наименованието на Закона – да стане „Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт“. на Закона за съдебната власт“. Правя редакционна поправка в заглавието, в наименованието на Закона – вместо „Закон за допълнение на Закона за съдебната власт“, да се чете „Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт“.

за таксите събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, произтичащи от този закон. 2. Министърът на правосъдието издава наредбата по чл. 360у, ал. 1.“

№ 054-01-85, внесен от Даниела Атанасова Дариткова – Проданова и група народни представители на 17 август 2020 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 054-01-86, внесен от Мустафа Сали Карадайъ, Хамид Бари Хамид и Ахмед Реджебов Ахмедов на 28 август 2020 г. На свое заседание, проведено на 1 септември 2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс,

внесен от Мустафа Сали Карадайъ, Хамид Бари Хамид и Ахмед Реджебов Ахмедов на 28 август 2020 г. На заседанието присъстваха от Министерството на вътрешните работи: госпожа Биляна Стойкова – главен юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и Право на Европейския съюз“, господин Петър Тошков – главен юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и Право на Европейския съюз“ и господин Веселин Младенов – началник отдел „Охранителна полиция“ в Главна дирекция Национална полиция; от Министерството на външните работи: господин Васил Дурев – началник отдел „Процесуално представителство“ в дирекция „Правна“; от Информационно обслужване „АД“ – професор Михаил Константинов – председател на Съвета на директорите, и господин Ивайло Филипов – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор; от Държавна агенция „Електронно управление“: господин Атанас Темелков – председател, госпожа Мариана Цвяткова – директор на дирекция „Електронна идентификация“, госпожа Росица Георгиева – началник на отдел „Правни дейности“, и госпожа Антоанета Лозенска-Георгиева – държавен експерт от Българския институт за стандартизация, и господин Ивелин Буров – председател на Управителния съвет; от Българския институт по метрология: господин Златко Халваджиев – главен секретар; от Асоциация „Прозрачност без граници“: госпожа Ваня Нушева – програмен директор и преподавател по Избирателни системи и изборна администрация в СУ „Свети Климент Охридски“; от Обществения съвет към Централната избирателна комисия: госпожа Росица Матева; от Сдружение „Ние гражданите“ – госпожа Мария Асими, госпожа Вани Асими и господин Стоян Грозданов; господин Стоил Стоилов – експерт по Избирателни системи. Законопроектът за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 054-01-85, беше представен от госпожа Александрова, която посочи, че с него се предлага въвеждане на машинно гласуване във всички секции в страната, с изключение на избирателните секции с по-малко от 300 избиратели, избирателните секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, избирателните секции на плавателните съдове под българско знаме, избирателните секции извън страната и при гласуване с подвижна избирателна кутия. Създава се възможност всеки български гражданин да избере лично за себе си начина, по който иска да упражни правото си на вот – с машина за гласуване или с хартиена бюлетина. одитът, тестването и сертифицирането на устройствата за гласуване да се извършва от Държавна агенция „Електронно управление“ съвместно с представители на Българския институт за стандартизация и на Българския институт по метрология. Със Законопроекта се въвежда забрана за образуване на избирателни секции извън страната при прекратена или преустановена дейност на задграничното представителство, както и при наличие на становище от ръководителя на задграничното представителство да не се образува избирателна секция в дипломатическото или консулското представителство, намиращо се на територията на държава във военнополитическа криза или въоръжен конфликт. Госпожа Александрова посочи, че се предвижда директно възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването на „Информационно обслужване“ АД, както и издаването на бюлетин с резултатите от изборите. Тя посочи, че на конкурсите за възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването през последните 10 години е имало един-единствен участник – търговското дружество. Госпожа Александрова отбеляза, че това на практика е довело до предложението за законодателна промяна и е използвана разпоредбата на чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс, която по аналогичен начин регламентира отпечатването на хартиените бюлетини от печатницата на Българската народна банка, която е акционерно дружество, регистрирано по Търговския закон. Предлага се наблюдателите да имат възможност да присъстват освен при получаването на изборните книжа и материали и при подготовката на помещенията за гласуване, също също и при поставянето на техническите устройства за машинно гласуване, с цел осигуряването на публичност и прозрачност във всички етапи на изборния процес. Предлагат се и изменения, които да улеснят попълването на протоколите и да облекчат работата на членовете на секционните избирателни комисии. Със Законопроекта се създава нова глава в Изборния кодекс, с която се въвежда смесена избирателна система при провеждането на избори за Велико народно събрание. Предвижда се 200 народни представители да се избират по пропорционалната избирателна система с регистрирани кандидатски листи на партии и коалиции и инициативни комитети в многомандатни избирателни райони, и 200 народни представители да се избират в едномандатни избирателни райони по мажоритарна избирателна система. Предлага се след приключване на изборния ден при отчитане на машинното гласуването секционните избирателни комисии да сравняват данните, отчетени от техническото устройство за машинно гласуване, с отпечатаната контролна разписка, пусната в специалната кутия за машинно гласуване. Предвижда се при обявена извънредна епидемична обстановка в страната изборният ден да може да се удължава до 48 часа, като сроковете, свързани с отчитането на изборните резултати, да се удължават пропорционално на срока на удължаване на изборния ден. Предлага се допълнение в Наказателния кодекс с цел уеднаквяване на разпоредбите, отнасящи се до активния и пасивния изборен подкуп, като се предвижда наказание за лицата, поискали или получили имотна облага, за да упражнят избирателното си право не само в полза на определен кандидат, но и в полза на политическа партия или коалиция. Законопроектът за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 054-01-86, беше представен от господин Хамид, който посочи, че с него се цели да се възстановят правилата за образуване на избирателни секции извън страната, действали през 2014 г. и 2015 г., което ще допринесе за нарастване на избирателната активност сред българските общности в Западна Европа и Северна Америка. Със Законопроекта се създава възможност предизборната кампания да се води и на друг език, но след осигуряване на превод на български език. Предлагат се промени в избирателните списъци и в списъците на заличените лица по отношение на лицата, които имат настоящ адрес към датата на съставяне на избирателните списъци в държава, която не е членка на Европейския съюз. Предлага се отпадане на изискването за уседналост при осъществяване на пасивното избирателно право при избори за Европейски парламент от Република България и при избори за общински съветници и за кметове, както и при осъществяване на активното избирателно право при избори за общински съветници и за кметове. Законопроектът предвижда преференциите за отделните кандидати за народни представители, за членове на Европейския парламент и за общински съветници да се определят според районната избирателна квота, съответно националната избирателна квота и общинската избирателна квота. Предвижда се и осъществяване на онлайн наблюдение през целия изборен ден, включително при преброяване на гласовете и изготвяне на протоколите, но по начин, който не нарушава тайната на вота. В обсъждането взеха участие всички гости и народните представители Йордан Цонев, Христиан Митев и Крум Зарков, които заявиха, че няма да подкрепят предложения от госпожа Дариткова и група народни представители Законопроект. Господин Цонев заяви, че Законопроект, № 054-01-85, не решава основни проблеми в изборния процес, а предложените текстове са спорни. Той посочи, че отговорността за снабдяването с машини за гласуване и тяхното сертифициране, както и установяването на стандарта на софтуера, е на Министерския съвет. Господин Зарков посочи, че в предложения от госпожа Дариткова Законопроект липсва яснота по редица въпроси, а връщането на хартиената бюлетина в изборния процес ще обезсмисли машинното гласуване. Господин Митев заяви, че е против създаването на специални правила за избор на Велико народно събрание и изтъкна, че Конституцията на Република България предвижда провеждането на такива избори по общия ред.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 изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 054-01-86, внесен от Мустафа Сали Карадайъ, Хамид Бари Хамид и Ахмед Реджебов Ахмедов на 28 август 2020 г.“ Благодаря, госпожо Александрова. Становище от името на вносител – заповядайте. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, на Вашето внимание ще представя Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесен от доктор Даниела Дариткова и група народни представители. Законодателната инициатива, колеги, е продиктувана от искането на множество граждани, политически сили, партии и неправителствени организации за провеждане на машинно гласуване. С изменението, което предлагаме, запазваме духа и философията на Кодекса, като даваме възможност на всеки един български гражданин да избере лично за себе си начина, по който иска да упражни правото си на вот – било то чрез машинно гласуване или хартиена бюлетина.

доставят машини във всяка изборна секция с над 300 избиратели в избирателна секция, в лечебни заведения, домове за стари хора и услуги, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме и в избирателни секции извън Въвеждаме одитът, тестването и сертифицирането на устройствата за гласуване да се извършват от Държавната агенция „Електронно управление“ съвместно с представители на Българския институт за стандартизация и на Българския институт по метеорология. Предлагаме въвеждането на директно възлагане на компютърна обработка на данни от гласуването, издаването на бюлетини с резултат от изборите на „Информационно обслужване“ АД. През последните 10 години, колеги, конкурса за възлагане на компютърна обработка на данни от гласуването единствен участник е бил търговското дружество „Информационно обслужване“ АД. На практика това ни доведе до идеята за законодателна промяна, като се възползвахме от разпоредбата на чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс, където по аналогичен начин е регламентирано отпечатването на хартиените бюлетини от печатницата на Българската народна банка, която също е акционерно дружество, регистрирано по Търговския закон. Предлагаме също така и въвеждане на забрана за образуване на избирателни секции извън страната при прекратяване или преустановена дейност на задграничното представителство, както и при наличие на становище от ръководителя на задграничното представителство да не се образува избирателна секция в дипломатическо или консулско представителство, намиращо се на територията на държава във военнополитическа криза или въоръжен конфликт. Считаме, че е нецелесъобразно и същевременно опасно от гледна точка на сигурността на гражданите да се образуват избирателни секции в такива държави. До този момент Централната избирателна комисия е вземала решения адхок, няма установена трайна практика, затова целим създаването на изрично законодателна разпоредба в такива случаи. Със Законопроекта целим, колеги, да постигнем оповестяване и опростяване на протокола и улесняване работата на членовете на секционните избирателни комисии, за да не се допускат грешки при попълването на изборните протоколи. Като пример ще дадем премахването на регламентираното в Изборния кодекс разпределение на недействителните гласове по кандидатски листи, което ще опрости протокола, ще преодолее ненужното забавяне на комисиите при попълването на протоколите и обявяването на изборните резултати. Предлагаме също така при удължаване на епидемичната обстановка изборният ден да бъде удължаван до 48 часа, като сроковете, свързани с отчитането на изборните резултати, да се удължат пропорционално на срока на удължаването на изборния ден.

който е отменен през 2015 г. и Изборният кодекс в момента няма глава, която да регламентира избор на народни представители за Именно ние предлагаме да се създаде тази глава, като изборите да се провеждат по смесена изборна система и 200 народни представители се избират по пропорционална изборна система, регистрирани в многомандатни изборни райони, в кандидатски листи на партии и коалиции и издигнати от инициативни комитети. А останалите 200 народни представители да се избират по мажоритарна изборна система в едномандатни изборни райони, както е било и при изборите за последното Велико народно събрание на Предлагаме след приключване на изборния ден при отчитане на машинното гласуване секционните избирателни комисии да сравняват отчетените данни от техническото устройство за машинно гласуване с отпечатаната контролна разписка, пусната в специална кутия за машинно гласуване, за да се гарантира прозрачност и почтеност на изборите. В Наказателния кодекс, колеги, също предлагаме допълнение с цел уеднаквяване на разпоредбите, отнасящи се до активен и пасивен изборен подкуп относно упражняването на изборното право в полза на определена политическа партия или коалиция. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Иванов. Становище от името на вносител за втория Законопроект. Давам думата на господин Хамид.

Благодаря. Уважаеми господин Председател на „Движението за права и свободи“, уважаеми колеги народни представители! Представям на Вашето внимание Законопроект, който внасяме за пореден път – вече четвърти или пети, и заявяваме, че ще продължим да го внасяме, докато тези текстове бъдат приети. Смятаме, че тези текстове са особено важни за гарантиране, спазване и упражняване на конституционно закрепени права в българската Конституция. Вече цял месец говорим за нова Конституция, а каква нова Конституция, уважаеми колеги, когато Народното събрание приема закони и промени в закони, които пряко нарушават сегашната Конституция на Внесли сме три групи предложения в тази посока. Смятаме, че текстът, с който се въвежда забрана за извършване на агитация на език, различен от българския в изборния процес, е противоконституционен. Това не е само наша констатация, това се съдържа в многобройни доклади на различни мисии и различни организации на Съвета на Европа. пет години и повече всички те препоръчват на българската държава и на българския парламент да премахне този противоконституционен текст.

затова в предложението ни се съдържа задължение към всеки, който извършва агитация на език, различен от българския, да осигури превод на официалния български език. Няма как този текст да бъде разбран от цялата демократична общност по целия свят. Ще Ви припомня само как откри кампанията си кандидатът за президент на Съединените щати – госпожа Хилъри Клинтън. Тя откри своята кампания на мексикански език. Никой нищо не каза за това. Никой не прояви уважение към гостите на различните групи от европейските семейства, които да могат да поздравят в изборната кампания партиите, на които гостуват. (С не прояви уважение към всички онези български граждани, за които конституционната разпоредба гарантира правото на изучаване и ползване на майчиния им език. се е тук да получаваме ехидни подмятания: „Ами ако смятате, че този текст е противоконституционен, отнесете го до Конституционния съд.“ Да, в този парламент може да нямаме 48 народни представители – с 25 човека сме, но в следващия можете да сте сигурни, че ще имаме 48. И когато говорим за нова Конституция, редица институции говорят за основни права, за внасяне на конституционни жалби. Как не се намери никой от особено активните в последно време да отнесе този въпрос до Конституционния съд? Как Висшият адвокатски съвет, който има това право, не го използва за такъв важен въпрос? Как в иначе многобройните речи на държавния глава за човешки права няма думичка по този въпрос? Друг такъв текст, уважаеми колеги, е текстът, който регламентира така наречената уседналост. Казвам „така наречената“, защото това не е уседналост – това е лишаване от право на гласуване на български граждани, конституционно закрепеното право на глас. глас. Уседналост има по цял свят, но уседналостта урежда къде има и къде няма право да гласува едно лице. Нашият Изборен кодекс урежда само къде няма право и по този начин води до абсолютна невъзможност милиони български граждани по света да не могат да гласуват! Разбира се, мотивите на вносителите тогава са ясни – заради една група български граждани, които живеят в Република Турция, да не бъдат допускани до изборния процес. С тази забрана не допускате до изборния процес и милиони, които са в Западна Европа и Северна Америка. Тоест европейският Ви подход е: „Я не сакам язе да съм добре, а на Вуте да му е зле.“ До това води този текст. До това води, колеги, и следващият текст, който ограничава и лимитира откриването на секции

лишавате от право да гласуват милиони граждани, които си плащат данъците в България, граждани, които според всеки са най-големият инвеститор в Република България, които всяка година пращат милиарди левове в националния бюджет и на своите роднини. Затова смятаме, че тези предложения рано или късно ще бъдат подкрепени може би от мнозинство, което има малко пό европейски възгледи, за което думите „Граждани за европейско развитие“ имат някакво съдържание и някакъв смисъл. Предлагаме и текст, с който да се започне дебат за прага на преференцията – кога тя да е валидна, защото при сегашните прагове преференцията не изпълни и не оправда надеждите, за които беше въведена, а се превърна в инструмент за корпоративен вот и контролиран такъв. Благодарение на тази преференция протоколите се появиха стотици хиляди недействителни бюлетини, които може би съставляват една средна парламентарна група в българския парламент. Нещо повече, в много общини и общински съвети преференцията даде възможност на корпоративни играчи да имат свои представители в различни политически групи и даде възможност да се осъществи диктат на няколко малки фамилии върху цели политически организации. Председател. Затова, уважаеми колеги, обръщам се към Вас да подкрепите нашите предложения и да започнем дебат по поставените въпроси, защото това са основните конституционни проблеми, основните въпроси, които не търпят отлагане. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Хамид. Реплики?

Благодаря, господин Иванов. Моля, режим на гласуване по направената процедура от господин Иванов.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! За втори път правя процедура да бъде поканен министър-председателят да ни информира по темата.

Втората процедура, която искам да направя, уважаема госпожо Председател, е изслушването и на министъра на вътрешните работи, а и на министър-председателя, когато дойде, да бъде с възможност на народните представители да задават въпроси. (Оживление

на това какво си мисли правителството какво се случва в държавата, а не поставени реални въпроси. Тоест процедурата ми е да има възможност българските народни представители да зададат важните въпроси, които вълнуват обществото, и към министъра на вътрешните работи, а и към министър-председателя, ако се престраши да дойде в тази зала. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Свиленски. Относно начина на изслушване има ясно разписани правила в нашия Правилник, така че нищо не Ви възпрепятства да се възползвате от тях.

Моля, колеги, за тишина! колеги народни представители! Наричам Ви „уважаеми“, макар че Вие подхвърляхте реплики, които не говорят за взаимно уважение. Вземам процедура, госпожо Председател, защото Вие не взехте отношение по втория въпрос, който постави господин Свиленски, във връзка с процедурата за изслушване, а и работата на българския парламент. От вчера има сериозно напрежение, включително официални позиции на хора, защитаващи свободата на словото, и журналистически организации, които не са доволни от начина, по който е организирана работата им в новата сграда на Народното събрание.

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Госпожо Председател, обръщам се към Вас, тъй като след малко министърът ще бъде изслушан от Народното събрание по отношение на снощните събития. Тъй като, предполагам, никой в тази зала, нито уважаемите журналисти искат да чуят само суха статистика, за съжаление, за пострадали протестиращи и пострадали полицаи, моля Ви да призовете министъра да не влиза в ролята, както негови предходни колеги на тази позиция, на един статистик микрофони.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Ченчев, нека да дадем възможност да чуем какво ще ни каже министърът и тогава ще вземете отношение, но няма възможност в момента да работим по процедурата, по която предложи господин Свиленски.

Нека да чуем какво ще каже министърът – може да има точно тези данни, с които ще ни запознае.

На 2 септември 2020 г. на територията на столицата са проведени две заявени мероприятия в Столична община, едно от които не е съгласувано в цялост, както и други нерегламентирани мероприятия. Във връзка с провежданите протести за обезпечаване на обществения ред при провеждане на тези мероприятия в Столичната дирекция е бил изготвен план на разстановка. Още от ранните часове на сутринта е започнало събиране на хора, които са се установили в района на сградата на Народното събрание – След 9,00 ч. обособилото се множество е започнало да проявява агресия спрямо полицейските служители, осигуряващи опазването на обществения ред в този район. Част от протестиращите граждани започнаха да хвърлят множество предмети и бомбички по служителите на реда. Опитаха се да повредят полицейски автомобили, бяха извадени жълти павета и използвани срещу полицейските служители, след което беше изсипана

Около 18,30 ч. вечерта в района на площад „Независимост“ започнаха да се събират множество хора, като част от тях проявиха агресия, започнаха да хвърлят срещу полицейските служители, охраняващи обществения ред в столицата, множество пиротехнически средства самоделни взривни устройства, химически газове, замеряни бяха с всякакви твърди предмети, като бутилки, камъни, столове, пейки, велосипеди, тротинетки, пътни знаци, знамена, транспаранти, табели и други. След ескалиране на напрежението полицейските служители трябваше да реагират. След тези часове на пасивност и тактически действия използваха тактическите си действия, изразяващи се в разцепване и изтласкване на събралото се множество за възстановяване на обществения ред. След преглед на видеозаписите от деня се установи, че в палаткови лагери се съхраняват опасни предмети, вследствие на което в 3,00 ч. на 3 септември 2020 г. бяха предприети действия по премахване на блокадите на кръстовища и обособените палаткови лагери. При проведените протести за различните противообществени прояви са задържани общо 126 лица, като 62 от тях са с криминални прояви. От всичките задържани лица 35 са с постоянен и настоящ адрес извън град София. Образувани са 16 бързи производства, както следва: 12 за извършено престъпление по чл. 325 от Наказателния кодекс – хулиганство; по едно от тях е осъществен и втори състав на престъпление по чл. 131 от Наказателния кодекс за нанесена лека телесна повреда на полицейски служител и четири бързи производства за извършено престъпление по чл. 216 от Наказателния кодекс – увреждане на чуждо имущество. Пострадали са 80 служители на Министерството на вътрешните работи. Транспортирани са, както следва: трима в болница „Пирогов“, 23 в Медицинския институт на МВР, 13 в болница „Царица Йоанна“ и 41 са прегледани на място. Служителите са със следните наранявания: фрактура на крайници, травматични наранявания и увреждания, химически изгаряния от пиротехника и обгазяване. Уважаема госпожо Председател, разрешете ми от трибуната на Народното събрание да благодаря на всички редови полицаи, техните командири и ръководители за това, че не позволиха за това, че не позволиха да се пролее кръв и овладяха всички провокации! Благодаря.

Само за информация на господин Ченчев относно това какви права имат журналистите в това Народно събрание. Те имат монитори, имат възможност по всяко едно време да получават информация тук, от залата, където имат камери и репортери. Те могат по всяко едно време да заявяват желание към пиарите на отделните парламентарни групи да получават информация. Вие също имате право да бъдете до тях когато пожелаете, можете да ги търсите, имаме място, в което се правят и изявления. Така че няма нищо по-различно от това, което беше въведено в предната зала с цел епидемичната обстановка,

Дали МВР направи необходимото, за да може да бъдат преодолени тези сблъсъци снощи? Защото чухме всякакви информации както от директора на Столичната дирекция, така и от главния секретар, че има предварителна информация за готвени провокации на протеста. Какво направи Министерството на вътрешните работи? Дали направи опит да ги осуети, да ги осуети, защото те знаят кой е този криминален контингент, за да не се допуснат тези сблъсъци снощи? Това искахме да чуем днес от трибуната на Народното събрание. Моля да влезете в своите ангажименти като председател, да може министърът да ни изнесе тази информация. Благодаря. аз и на господин Свиленски казах, че има надлежно разписан ред в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Моля да се възползвате, ако желаете наистина да чуете в подробности всичко това, което искате. Министърът… Процедурата беше процедура по даване на информация, не по изслушване. Това мога да отговоря по Вашата тема. Процедура – господин Свиленски. Уважаема госпожо Председател! Наистина процедурата е разписана в Правилника, но тя е разписана за нормална атмосфера, за нормална държава с нормални управляващи (възгласи от ГЕРБ: „Еее!“) и се работи тогава по тази процедура. Когато Когато държавата и хората са на улицата, когато има противопоставяне между власт и народ, ситуацията не е нормална и процедурата не е нормална. И не беше нормално заместник-председателят на Народното събрание да слезе и да изведе министъра на вътрешните работи, който беше готов да остане и да отговори на въпросите на опозицията, на управляващите. Защото не чухме от тези 126 задържани лица колко са нормално, спокойно протестиращи граждани, попаднали в обхвата на операциите, които провеждаше МВР, и колко са доведените от ГЕРБ провокатори (възгласи

Госпожо Председател, въздържайте си нервите. Опитвам се да спазвам Правилника, но когато българският народ е на улицата и властта се крепи на щитовете на полицията, няма как всичко да върви по правилата, разписани, казах Ви, за нормална ситуация и за нормална държава! Трябва ние, народните представители, да бъдем тези, които да успеем да кажем на хората какво се случва – от тези 126 задържани, колко са попаднали случайно, защото видяхме млади момичета, млади жени задържани, пуснати – това искахме да чуем. Иначе сводката всички български граждани я чуха

Продължаваме с дебатите по втора точка от дневния ред. Заповядайте, господин Рашидов, за изказване.

Уважаеми господин Председателстващ! Колеги, имам чувството, че Вие наистина не виждате какво става, какво стана снощи и говорите оттук, без въобще да си давате сметка, че не полицаите замеряха с камъни, с газ,

Бяхме свидетели на неконтролирана грозна, възмутителна агресия към българската полиция, чиято основна работа е да осигури законността и реда в страната.

Десетки ранени полицаи бяха в коридорите на болниците. Ненужна агресия и екзалтация на една примитивна част на платения протест! Подложиха българските полицаи на крайно унижение. Българските полицаи заслужават уважението на всички българи за достойното си поведение! Поразен бях след махането на палатките да видя гледка, от която човек може единствено да изпита погнуса

Цяла нощ общински служители на Столичната община бяха принудени да почистват тази гнусна гледка, да се опитват да възстановят съсипаните павета в историческия център на София, да върнат незаконно отнетите кофи и откраднатите от парковете пейки на техните места. Свидетели сме на денонощна работа на лекарите и медицинския персонал на „Пирогов“ – там имам връзки, ИСУЛ, Военна болница, да помагат на пострадалите. Всичко това струва скъпо на българските данъкоплатци, а не на хора, които 50 дни стоят по българските улици, неизвестно какво работят. Безотговорността лесно руши, а отговорност е да се възстановява! Именно затова апелирам към властите, Столичната община – сметката за всички разходи, които са свързани с протестите, блокадите и спешната медицинска помощ, оказана на българските полицаи, да бъде връчена на инициаторите на тези незаконни метежи! Тази сметка изцяло е на гърба, на отговорността на организаторите – онова бездарно и безотговорно трио, защото държавата и общинската собственост принадлежи на всички български граждани и тя е неприкосновена. А за посегателството върху българските полицаи предлагам държавата и полицията да даде под съд безотговорното трио. То е длъжно, когато поема едно действие, да знае, че поема и отговорността за това действие. От опит зная, че най-лесното нещо е да плюеш и да рушиш за сметка на това, което създаваш. А колкото до така нареченото Трио, аз не зная с какво друго те биха могли да се похвалят. Това са хора, които станаха известни единствено с отрицание и плюене. У нас с такова поведение бързо се добива известност. И накрая – президентът и неговата гениална в кавички реплика „Мутри, вън!“, която реплика му създаде измамно себелюбие, то снощната вакханалия, през която президентът мина с вдигната ръка, ясно показа къде са мутрите, които посягат върху българската държавност и българските полицаи. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Рашидов. Ви, господин Рашидов. Колеги, когато разпъваме Правилника на кръст, поне да го правим елегантно.

справедливият гняв на българските граждани, за съжаление, снощи беше опорочен. Българските полицаи, които бяха докарани от цялата страна, бяха превърнати в пушечно месо. Ние затова искахме министърът да обясни защо когато имаха информация, господин Рашидов, че това нещо ще се случи, те не го предотвратиха, а трябваше да докарат тук тълпи микробуси, автобуси с български полицаи, които да бъдат обругавани, бити и по всякакъв начин унижавани. Нещо, което те не заслужават, защото Министерството на вътрешните работи има строго определена и фиксирана роля в тази държава съгласно Конституцията и съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи. Вината за всичко случило се е именно на управляващите и на ръководството на Министерството на вътрешните работи, защото те допуснаха да се случи това нещо, господин Рашидов, не някой друг. Полицаите нямат никаква вина за тази работа, нито протестиращите, защото всичко това можеше да се избегне. Вина носи това управление, защото то не се вслушва в гласа на народа, който вече 56 дни иска оставка. Сметката, господин Рашидов, за всичко това нещо трябва да се даде на Министерския съвет, на господин Борисов и на управляващото мнозинство, защото те предизвикаха този хаос навън на улицата. И в никакъв случай не трябва да се настройваме едни срещу други. Това е най-грешната политика – най-грешният подход, който може да се направи към днешна дата. Нито полицаите са виновни, нито протестиращите. Беше допуснато по неясни причини за нас. Ние искахме да знаем защо снощи да бъдат вкарани, имплантирани провокатори в този мирен иначе протест, който тук се провежда 56 дни. Това е проблемът. И ние всички искаме да разберем защо тези полицаи бяха снощи така обругани, така бити

Прав сте, господин Карадайъ. Имате думата, господин Генов.

недалечната 2001 г., когато един софийски общински съветник счупи носа на един полицай. И точно сега, господин Рашидов, мисля, че в този момент

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Рашидов, сам видяхте, че има нужда някой път от нарушаване на Правилника, защото и Вие има какво да кажете по темата. Само че не съм съгласен, че тези хора, които протестират навън, трябва да платят всички щети, причинени във връзка с протестите. Тези щети трябва да ги плати един-единствен човек и той се казва Бойко Методиев Борисов. Причината за всички тези щети, за всички тези неудобства на българските граждани, за всички неудобства на столичани да ползват градски транспорт, кръстовища, улици и булеварди е само на Бойко Методиев Борисов. И сметката моля Столична община да я предяви на Бойко Методиев Борисов. Той е човекът, който е виновен за всичките скандали. Той е човекът, който е виновен за тези проблеми, които имаме в пленарната зала, за тези противопоставяния, защото успя да противопостави българския народ по всякакви възможни разделителни линии. Няма линия, по която Борисов да не раздели българското общество. Благодаря. Дуплика – господин Рашидов, имате думата. Уважаеми господин Председател! Само да направя една поправка, когато ползваме думата народ. Аз по-скоро искам да видя онзи народ, който наричаме лекари, които работят денонощно за нашето здраве – хиляди, хиляди хора, учители, които подготвят учебната година, инженери, строители, които всеки ден работят, за да сме добре, земеделците, които събират житото, за да се храним всички зимата, учените. На протестите трябва да Ви уведомя, че един сериозен творец няма – един. Нито един! Така че за мен народът е този, който работи по 24 часа на ден. Много скоро ще Ви разкажа кои са водачите, пак Ви казах, деца на тежката комноменклатура, пораснали в станциите на ЦК на БКП. Нямам нищо против това, но сега да са крайни демократи – имам нещо против. А колкото до полицаите, колега, много ниско паднахте, Вие сте водопроводчици, много подземни. Няма такова съдебно решение и мога да Ви осъдя за кеф, за удоволствие. И този, който удари полицай, той има присъда и това ще Ви го докажа. Аз нямам присъда за такова нещо. И не се дръжте като управлението на Костов.

И какво – правите изключение от българския парламент и управлението ли? Не мутрите бяха с черни фланелки зад него, след като вчера излезе от залата. Това имах предвид. Как? Не го ли видяхте? Нима Бойко Борисов, дето толкова го желаете – ще се влюбвате ли в него? Той ли вадеше паветата? Той ли хвърляше пейките? Какво трябва да Ви плати? Ще платят тези, които, като имат мерака да правят протести и въстания, да носят и отговорността за поведението на това въстание. Това искам да кажа. Вие каквото хванете – Бойко Борисов Ви е виновен. То накрая ще се окаже, че всичко Ви е оцапано, защото Бойко Борисов го е оцапал. Хайде, моля Ви,

Процедура – господин Хамид. Ще Ви дам думата и на Вас, господин Генов. Молбата ми е обаче след процедурите наистина да започнем да успокояваме малко напрежението и да преминем към нормална работа. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Христов, за да се успокоим, първо трябва да спазваме Правилника. Не знам на български ли да Ви го кажа, на чист мексикански ли да Ви го обясня обаче и на този монитор (посочва монитора на трибуната), и на този пред Вас, темата е ЗИД на Изборния кодекс. Трябваше да прекъснете изказващите се няколко човека, а Вие продължихте да нарушавате Правилника. Вече при четвърто изказване – три реплики, изказване, дуплика, и нито думичка от Ваша страна. И докато аз съм направил езиков лапсус, Вие май съзнателно нарушавате Правилника. Не мога да допусна, че не го знаете. Ако искате, починете си малко, пийте едно кафе,

Надявам се с това – прав беше господин Хамид, аз ще се опитам да върна дискусията към точката от дневния ред. Господин Благодаря, господин Председателстващ. Процедурата ми е към Вас. Искам да припомните на господин Рашидов,

Кой раздаваше пари за стадиони? Помним кадрите с футболните босове, отиваха при един човек да правят срещи. У този човек може би всички се сещате кой е, притеснението е изключително голямо и футболните агитки знаят под чий контрол са. Така че припомнете ги тези работи, за да не си хвърляме взаимни обвинения и да противопоставяме хората едни на други. Хулиганите винаги са си били хулигани. Полицията – нашите уважения към нея, не можа да се справи докрай, както каза колегата, с превенцията, но тези хора изпълняват заповеди, те съхраняват реда, здравето на гражданите, собственото си и собствения живот. Така че уважение към целия личен състав, който успя донякъде, както подчерта тук и колегата Иванов преди малко, да се справи със ситуацията, но явно нещо ни куца с превенцията и това трябваше да го чуем от министъра, а Вие така уважително го изведохте, за да не става обект на въпроси, на които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

де факто е част от предизборната ситуация, от предизборната кампания, а ние говорим за проекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс, така че вероятно сме си точно в тази точка, която обсъждаме. Иначе по същество по това, което е внесено от две парламентарни групи, имаме забележки, разбира се, и по Законопроекта на Политическа партия ГЕРБ. Тях ще споделим и ще направим своите предложения между първо и второ четене върху този законопроект, но ми се ще малко повече да обърна внимание на предложението на „Движението за права и свободи“. Уважаеми колеги от ДПС, има един много хубав македонски филм, казва се „Подгряване на вчерашния обяд“. Не знам, дали сте го гледали, но когато наближат избори, Вие винаги подгрявате манджата с едни и същи предложения и те звучат така: „Премахване на задължителното гласуване, премахване на квадратчето „не подкрепям никого“, връщане на старите правила за изборните секции в чужбина, премахване на уседналостта, въвеждане агитация на майчин език и премахване на преференциите“. Това са конкретните Ви предложения сега. Какво целите с това? Мисля, че няма български гражданин, който да не е наясно, че Вие използвате методи обикновено в кризисни ситуации чрез извиване на ръце, изнудване, чрез някакви задкулисни договорки да си прокарвате такива решения, каквито сте предложили и в момента. Ако мине нещо, това е добре дошло за Вас. Имате някакви позитиви пред Вашите избиратели, за да кажете, че сте постигнали нещо. Обаче ако не си постигнете идеите и целите, Вие имате още по-голям мотив да кажете: ето ги лошите националисти, лошите ксенофоби, които мразят част от българското общество, които не обичат различните и които наистина са една ретроградна политическа формация във Вашите очи. Това се опитвате да внушите и на Вашите избиратели. Само че в това няма нищо вярно, защото задължителното гласуване, ако си спомняте, беше въведено с една-единствена цел – да има по-голяма представителност в избираемите органи на българската власт – местна, централна, президентска и така нататък. Към момента мисля, че е във Ваша угода да има по-ниска избирателна активност и да може етническият, купеният, корпоративният вот да имат много по-голяма тежест и Вие да може да получавате значително по-голямо представителство от това, което българските граждани биха Ви отредили при нормална ситуация. Затова не Ви харесва задължителното гласуване. Квадратчето „Не подкрепям никого“. Стара Ваша теза е, че то не трябва да съществува, поддържате го и сега. Но какво да кажем за връщането на старите правила за избори избори в чужбина, за разкриване на изборни секции. Ние знаем откъде идваха основно или голяма част от Вашите гласове, преди да променим Изборния кодекс идваха от съседна нам държава. Сега сте облекли предложението си в малко по-деликатна форма, говорейки за страни – членки на Европейския съюз, как там трябва да става това нещо. аз не мисля, че българското общество ще е много радостно от това да се провеждат избори във фризьорски салони, в баничарници, в бозаджийници или в някакви други такива заведения, където се организират секции в други държави. Мисля, че това, което сме въвели като правила със секциите в чужбина, е изключително обективно, изключително много се следи за контрола от българската държава, от българските дипломатически служби и това гарантира честността на вота. Сигурно искате да върнете пак такива секции, където да има по повече от две хиляди души гласували, в които това да става за по-малко от минута на човек – може би това е Вашата цел? Уседналостта. Искате да я премахнете, искате да върнете изборния туризъм, да потеглят отново автобусите и да ги разкарвате по села и паланки, за да могат да натежат за този или онзи Ваш представител в съответния регион. Аз мога да Ви дам и конкретен пример, тъй като със собствените си очи съм видял тези автобуси в Северозападна България, където знаете, че по принцип нямате особена тежест като политическа формация и като подкрепа, но въпреки това през последните години с тези автобуси успявахте да си осигурите едно сериозно представителство и дори изпращахте и народни представители в няколко парламента поред. Агитацията на майчин език. Тук искам да поздравя господин Хамид за неговите филологически открития и постижения в областта на езикознанието, тъй като той откри един нов език – мексиканския език (Ръкопляскания от ОП.) Искате отново под мека форма да въведете правото на агитация на майчин език, въпреки че Конституцията на Република България много ясно е посочила кой е официалният език, законодателството на страната дава абсолютно ясна картина на какъв език може да се агитира – ще превеждаме със субтитри, ще има превод в ефир или не знам какво друго ще се случва. Не е за пренебрегване и желанието Ви да опорочите преференциалния вот. Ако си спомняте, в едно предишно Народно събрание преференцията беше въведена като елемент на мажоритарност в избор. Сигурно си спомнят колегите народни представители, че Вие дори, ако не се лъжа, и в настоящия парламент имате свой колега, който е изключен именно заради това, че за него са гласували преференциално и той е станал част от Четиридесет Искате партийната централа да подрежда листите и да решава, да определя 100% гарантирано кой ще бъде Ваш представител в Народното събрание. разбира се, сме против това. Защитаваме тезата, че освен гласуване със съответните партийни листи хората трябва да имат право и да преподреждат кандидатите там, за да може истинската картина в парламента да покрива това, за което са гласували, и това, за което са дали вота си българските избиратели. Така че, уважаеми колеги от „Движението за права и свободи“, ние няма как да подкрепим тези Ваши предложения. Смятаме, че те са опит за намеса на чужди сили в изборния процес на Чужди сили, които ще финансират, ще поддържат провеждането на изборите, ще изпращат автобусите, ще осигуряват съответните парични средства не само за транспорт, но и за една екскурзия до България, до родните места. Не отричаме правото на тези хора да посещават своите родни места, разбира се, уважаваме тяхното право, те все пак са български граждани,

Вие знаете ли как гласува Вашият представител в Правна комисия по Законопроекта на ГЕРБ? Аз ще Ви разкажа нещо. Преди заседанието на Комисията същият колега даваше обилни интервюта в посока, че няма да подкрепи този законопроект. такава посока беше изказването му в Правна комисия. И накрая познайте –подкрепи Законопроекта на ГЕРБ! (Реплики от ОП.) Но може би това е начин и стил на политическо поведение, защото така постъпихте и с предложението на ГЕРБ за нова Конституция: давате интервюта в тази посока, че няма да подпишете предложението, ако

Но като стана въпрос за Конституция, наред със становищата на всички наши видни конституционалисти, които критикуват това предложение, има и едно нещо хубаво,

Колеги, давам достатъчно време да аргументирате изказване, да аргументирате и реплика.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Богданов, съгласна съм с всичко и подкрепям всичко, което казахте. Аз недоумявам как е възможно партия като ДПС, която системно и на абсолютно всички избори нарушава и погазва изборното законодателство, Изборния кодекс (шум като системно агитира на турски език, недоумявам каква е тази наглост да излязат Ваши представители тук от ДПС, които да пледират, че са неоправдани и които да искат да бъде легализирано в Изборния кодекс да има право да се провеждат агитации по време на предизборните кампании на майчин език. Това е абсолютна наглост! Ако Вие, уважаеми представители на ДПС, сте тук в тези удобни кресла, това е само защото Вие сте спечелили тези гласове и сте намерили мястото си тук, в парламента, именно от доведените под строй рейсове от Турция. И сега Вие искате, уважаеми господа от ДПС, да бъде променен Изборният кодекс и да отпадне уседналостта, което означава, че това ще се случва на всички избори. Официалният език в Република България е българският. Запомнете го! България е еднонационална и едноетнична държава. Репликата Ви се изчерпа с увода. Заповядайте за трета реплика. Уважаеми господин Председател! Явно колежката в Правна комисия не е внимавала. Аз като представител на Политическа партия ВМРО съм гласувал против. И ако не знаете, Красимир Богданов…

Господин Богданов, имате думата за дуплика. Господин Божинов, не влизайте в пререкания. Уважаеми госпожи и господа, виждам, че се възбуди залата след последните изказвания. Моята дуплика е в посока на това, че не виждам какво общо има първата реплика с моите думи. Аз единствено коментирах Законопроекта на ГЕРБ в посока на това, че имаме известни несъгласия с него, и то по отношение на смесената избирателна система – както е гласувал, между другото, и нашият колега в Правната комисия. Ние ще внесем своите предложения за промени между двете четения. иначе приемам мотивите на госпожа Цветкова в репликата ѝ към мен. Да, може би трябваше малко повече подробности да дам за начина, по който ДПС организира изборния процес, и за начина, по който изпраща една немалка част от своите народни представители в Народното събрание и в другите избираеми органи. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Богданов. Продължаваме с изказванията. Господин Цонев, имате думата.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги! По разглежданите законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс, без да засягаме актуалната обстановка, защото имаме Правилник все пак, „Движението за правата и свободи“ няма да подкрепи Законопроекта, внесен от госпожа Дариткова и група народни представители – в Правната комисия аргументирахме това свое решение. Смятаме, че в тази обстановка една от важните задачи, които има да реши това Народно събрание, е начинът, по който ще бъдат организирани следващите избори. избори. Разбира се, това трябва да стане максимално в широк консенсус, трябва да стане, разбира се, и като отчитаме положителния глас на тези, които протестират. Не на тези, които вандалстват, а на тези, които протестират. Трябва да отчетем дефектите на досегашното изборно законодателство и затова е нужна наистина сериозна работа от всички парламентарна групи. Достатъчно е само да споменем темата за машинното гласуване. Тема, която „Движението за права и свободи“ първа постави от 2012 г. насам – по-точно от 2013 г., макар че още 2009 г. имаше експериментално такова. 2013 г. по инициатива на ДПС бяха организирани – с участието на колеги от Левицата, беше организирано паралелно преброяване на изборните гласове, направихме една широка организация и, така да се каже, дублирахме дейността на ЦИК. Получихме копие от всички протоколи на секционните избирателни комисии, респективно на районните избирателни комисии, за да сверим резултата с този от ЦИК. Изключително голямо беше учудването ни, когато видяхме – и оттогава насам това е практика – че над 65 – 66%, две трети от протоколите на СИК бяха сгрешени, бяха подправяни, бяха подписвани, бяха преподписвани, липсваха подписи, нямаше контроли, които се изискват, които да бъдат правилно направени – отсъстващи контроли, грешни контроли. Казах и в Правната комисия, да го кажа и от тази трибуна – не твърдим непременно, че това е фалшификация или че е умишлен процес, но твърдим, че това ерозира доверието в изборния процес в страната. И по тази причина оттогава ние започнахме да предлагаме различни начини, единият от които е машинното, да се минимизира работата на секционните избирателни комисии с преброяването, хартията, съставянето на протоколите, респективно грешките. Много пъти сме говорили, че в секционните избирателни комисии има голямо текучество, има хора без опит, има огромно напрежение до среднощ, до сутринта и грешките са неминуеми. По тази причина и настоящият текст, действащ текст в Изборния кодекс за 100% машинно гласуване, без хартия, е внесено от „Движението за права и свободи“ и е подкрепено от мнозинството. Но нека да кажа тук – ние не сме съгласни с начина, по който се организира машинното гласуване, и сме го казвали още когато приемахме тези текстове. Работа на изпълнителната власт е да осигури машините. Работа на държавата е да осигури сертифицирането, софтуера – всичко онова, което е нужно за легитимен процес чрез машинно гласуване. Не е работа на Централната избирателна комисия и ние не приемаме изпълнителната власт и управляващото мнозинство в законодателния орган да прехвърля топката към ЦИК. ЦИК нито има такива възможности, нито има как да направи това. Аз предполагам, че по темата за машинното гласуване тепърва ще говорим, но да кажа на всички, че тази тема е сложена от ДПС и ние ще продължим да работим за това да има машинно гласуване, но то да бъде правилно организирано, машините да бъдат произведени от наш производител, сертифицирани и така нататък, и така нататък. Има още много причини да не подкрепим Законопроекта на ГЕРБ. Една от тях е, че вътре има отделна глава за организиране на избори във Велико народно събрание. Ние смятаме, че това сега не е нужно,

да се върнем към Законопроекта, внесен от „Движението за права и свободи“. Искам, в съвсем спокоен тон, да Ви обясня още веднъж кои са мотивите ни за тези предложения. последния месец актуалната дума в българския политически и обществен живот е „конституция“. Вчера подписахте и със 127 подписа внесохте Проект за нова конституция – обръщам се към управляващото мнозинство. Добре е да се научим обаче да спазваме старата и тогава може би ще имаме основание да искаме и нова. И понеже господин Зарков – многоуважаваният от мен господин Зарков и като юрист, и като политик, при предната при предната точка говори за Конституцията, за Конституционния съд, за това, че определени решения, касаещи съдебната власт, ще бъдат точно регламентирани от Конституционния съд. Господин Зарков, обръщам се към Вас, защото сте добър юрист. Как четем чл. 42 на Конституцията, ал. 1 във във връзка с чл. 26, ал. 1, защото Вие като юрист знаете, че тези неща се четат във връзка? Член 42 казва: „Гражданите, навършили 18 г., с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа.“ Този текст, който е в Главата „Основни права и задължения на гражданите“,

имат всички права и задължения по тази Конституция.“ Е, уважаеми колеги, питам: защо гражданите на Република България, които се намират извън Европейския съюз, нямат всички права и задължения по тази Конституция, при положение че Конституцията го прогласява? Защо?! Казано е, че не могат да им се отнемат права и задължения. Независимо от това къде се намират, имат тези права! На какво основание? На какво конституционно основание? Питам юристите, не питам другите. Никъде не е казано, че могат да се отнемат основни права и задължения на българските граждани в зависимост от това къде те се намират. Напротив – забранено е. Друго, което искат хората навън. Говорим, че в много страни от света хората протестират. Цитират се тези протести от Левицата и от извънпарламентарните сили. Те искат да гласуват, искат въвеждане на дистанционно гласуване. Добре, как ще въведем дистанционно гласуване, като им е отнето правото да гласуват?! Какъв е смисълът – на тези в Канада и Щатите, които не могат да гласуват, ще им дадем дистанционно да гласуват?! Те пак няма да могат да гласуват. Това е абсолютен нонсенс за тези неща. Основна цел на който и да е изборен закон – на Изборния кодекс, е да направи нормални условия максимален брой хора да гласуват. И тук идваме до следващото – защо ние предлагаме да отпадне задължителното гласуване. Защото е кух текст; защото е неработещ текст; защото с други текстове отнемаме права на български граждани да гласуват, а с този текст лицемерно ги задължаваме всички да гласуват. Не, уважаеми колеги от тази част на залата – дясната, не, ние не сме против задължителното гласуване, защото ще Ви кажа: ако гласуват всички наши избиратели, съотношението ще бъде същото.

да задължим българските граждани да гласуват, но една част от тях. Друга част не са български граждани. И тези, които са в Република Турция, и тези, които са в Щатите, и тези, които са в Канада, и тези, които са в Австралия, няма как да гласуват, те не са български граждани. Така че като говорим за Конституция, нека да спазваме настоящата, да четем правилно текстовете, както би следвало, на законодателния орган и да се придържаме към основните права и задължения на българските граждани. А колкото до агитацията на език, различен от българския – на майчин език, колеги, никога не сме искали това. Искаме следното: да се агитира на български език. Когато се говори на друг език, различен от българския, да има превод на български. Задължителен превод! Когато дойде Ханс ван Баален и на английски поздрави избирателите на ДПС, ние правим превод на думите му от английски език. Когато наш колега говори на майчиния език на турски език, на майчиния си език, на избирателите, на своите родители, на братя и сестри, ние имаме винаги превод. Той винаги превежда думите си. Винаги сме искали това и Вие винаги го пропускате. Да, официалният език е българският, в това няма никакво съмнение. Да, ние искаме всичко каквото се казва по време на избори, да бъде преведено на официалния български език. Защото никъде в Европейския съюз не е казано, че не могат да се използват по време на избори други езици. Никъде, в нито една страна – ето затова!

виждам, че напредна много времето. Тези неща, които „Движението за права и свободи“ предлага, не са претопляне на манджа. Или ако използвам Вашия израз, уважаеми колега, манджата е Конституцията – всеки път ще я претопляме. Благодаря, уважаеми господин Цонев. Реплики? Не виждам. (Реплика.) Уважаеми колеги, ще имате думата. Съгласно утвърдилата се годините добра парламентарна практика прекъсваме заседанието за 30 минути.